Имаме кворум. Откривам заседанието. Професор Михайлов, имате думата – декларация

През последните 24 часа нашето общество стана свидетел на една нелепа смърт на българско дете със сериозно, но лечимо заболяване, което поради нелепи административни безобразия не получи необходимото лечение – възможно на територията на страната. А на всичкото отгоре часове преди смъртта му на неговите близки беше връчена фактура за 14 хил. лв., която ги задължава, видите ли, поради наличие на дарителска сметка, с която искат да подпомогнат лечението на детето извън територията на страната, за което те имат свещено право, да заплатят това лечение в страната! Като 20 години прекарал съдбата си между тези деца, за мен това не е само нелепо, но и чудовищно. Затова,

за да дадат обяснение на този нелеп случай. Той не е първият – аз самият съм бил свидетел през последните месеци, след това сливане на отделни агенции в тази мегаагенция за медицински надзор, колко много детските онколози са затруднени при изписването на лечение.

Извинявам се, но емоцията ми е обяснима, защото, като лекар и като майка, искрено съчувствам и изказвам своите най-искрени и дълбоки съболезнования за загубата на това дете; защото това не се преживява, но то се съпреживява и от лекуващите лекари. Вие много по-добре от мен го знаете, защото сте с много по-дългогодишен стаж именно в тази област на медицинската наука. Искам да подчертая, че, за съжаление, се случват смърти в България, има нелечими болести и ние по никакъв начин не може политически да използваме това тук, от тази трибуна! Ако има наистина административни нарушения, те трябва да се разглеждат по надлежния ред. Аз съм заявила, че ще направя изслушване в Комисията по здравеопазването – това изслушване е в ход, на което ще се изяснят всички подробности – има ли административни нарушения и недоразумения около лечението на това дете. Но съм убедена, че колегите от Клиниката по детска онкохематология в ИСУЛ са положили всички усилия – там работят специалисти, които са на световно ниво, и са оказали всички грижи на това дете!

В никакъв случай не може политически да се използват подобни теми – смятам, че това е некоректно, нехуманно и абсолютно в противоречие с всякакви демократични принципи!

Нека в този неприятен момент да не си обясняваме непрекъснато процедурни хватки. Никой, господин Председател, не е поставял под съмнение професионализма на колегите от Клиниката по детска онкохематология. По начина на водене – това беше нашето предложение: да се гласува да се поканят тук директорът на НЗОК и директорът на Агенция „Медицински надзор“. Това е нашето предложение и за това е моята забележка по начина на водене. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Разбрах Ви, професор Михайлов. Кога ще извикам и кога ще предложа на хората, които посочихте, да дойдат тук – ще реша аз. Ще се съобразя с това, което сте предложили и което сте казали. Ще се съобразя и с това, че те са поканени в Комисията по здравеопазването. По начина на водене – доктор Дариткова. ДАНИЕЛА Уважаеми господин Председател, моля Ви да запознаете колегите от „БСП за България“ по какъв механизъм се осъществяват изслушванията в Народното събрание. Припомнете им Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, защото това трябва да бъде настолна книга за всеки народен представител. Ние се кълнем да спазваме Конституцията и законите на страната – правилниците също са в този ред на мисли. Искам да подчертая, че може би тези личности, които посочи професор Михайлов, не са достатъчни за изслушване. За да съберем и анализираме всички подробности по случая, е по-добре да се осъществи изслушване в Комисията по здравеопазването – повтарям, че то е в ход. Моля Ви, припомнете Правилника и нека той да бъде стриктно спазван. Вероятно заради дългото отсъствие на колегите те са го забравили. (Ръкопляскания от Колеги, запазете тишина и да започнем работа. Мисля, че този случай не е това, което трябва да дебатираме в момента.

Господин Летифов, заповядайте за представяне на Доклада

„Доклад относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за пощенските услуги, № 902-01-19, внесен от Министерския съвет на 11 април 2019 г. „Закон за изменение и допълнение на Закона за пощенските услуги“.“ Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Закона.

Пощенските пратки по ал. 1 се доставят: лично на получателите; в пощенските кутии на получателите, поставени на адреса на получаване; в пощенските станции; в други звена от пощенската мрежа; в места или съоръжения, договорени между пощенските оператори и потребителите. (4) Условията за доставянето на пощенските пратки по ал. 1 се определят с общи правила, изготвени от Комисията за регулиране на съобщенията. (5) За извършване на доставката на непрепоръчани пощенски пратки получателите поставят пощенски кутии на подходящи, достъпни и безопасни места на адреса на получаване. (6) Правото върху пощенската пратка принадлежи на подателя до доставянето ѝ на получателя.“

точка 3 се изменя така: „3. издава, изменя, допълва, спира, прекратява и отнема индивидуални лицензии в случаите по този закон;“ б) в т. в т. 6 думите „и осъществява контрол по тяхното изпълнение“ се заличават; в) в т. 7 думите „и ефикасността на обслужване“ се заличават; г) точка 9 се изменя така: „9. изисква от пощенските оператори данни и информация, включително финансова, в съответния обем и срок, свързана с изпълнение на регулаторните ѝ функции, като гарантира опазването ѝ, ако тя е търговска тайна на оператора; в мотивите към искането се посочват причините и целите, за които се иска информацията;“

в т. 15 се създават изречения трето и четвърто: „дава задължителни указания за промени във връзка със системата за разпределение на разходите; съгласува получените от системата резултати;“ з) в т. 16 думите „компенсацията за наличието на несправедлива“ се заменят със „средствата за компенсиране на несправедливата“;

създават се т. 22 и 23: „22. дава задължителни указания на пощенските оператори за изменение и/или допълнение на общите им условия на договора с потребителите; задължителните указания се дават в

4: „(4) Комисията за регулиране на съобщенията е национален регулаторен орган по смисъла на Регламент (ЕС) 2018/644 на Европейския парламент и на Съвета от 18 април 2018 година относно услугите за трансгранична доставка на колетни пратки

ЛЕТИФОВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 13: „§ 13. Член 19 се изменя така: „Чл. 19. Пощенските оператори извършват пощенски услуги въз основа на: издадени индивидуални лицензни; 2. подадено писмено уведомление за извършване на пощенски услуги по чл. 38, т.

случай че страните по ал. 1 не постигнат съгласие за сключване на договор за достъп, всяка от тях може не по-рано от два месеца и не по-късно от три месеца от датата на предложението за сключване на договора да отправи искане пред Комисията за регулиране на съобщенията за даване на задължителни указания. Комисията за регулиране на съобщенията в двумесечен срок от постъпване на искането с мотивирано решение може да даде задължителни указания на страните.“

ал. 5 се произнася с решение, с което: 1. дава задължителни указания за промени във връзка с прилагането на системата за следващия период, и/или 2. съгласува получените от системата резултати; 3. отказва да съгласува получените резултати.“

Броят и разположението (гъстотата) на точките за достъп до пощенската мрежа на пощенския оператор със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга отчитат нуждите на потребителите и отговарят на нормативите по чл. 15, ал. 1, т. 12, като осигуряват поддържане на: 1. най-малко една стационарна пощенска станция в населени места с население от 800 до 15 000 жители; 2. най-малко две стационарни пощенски станции в населени места с население над 15 000 жители и най-малко по една стационарна пощенска станция на всеки следващи 20 000 жители.“ 2. В ал. 4 думите „и разположението“ се заличават, а думите „пощенски служби“ се заменят със „стационарни пощенски станции“. 3. В ал. 6 думите „и разположението“ се заличават, а думите „пощенски служби“ се заменят със „стационарни пощенски станции“.“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

– т. 1 и т. 2 в ал. 3 да отпаднат, със следните мотиви: Тук е записано и какво предлагам да отпадне: „най-малко една стационарна пощенска станция в населени места с население от 800 до 15 15 000 и най-малко две при население от 15 000 до 20 000“. Смятам, че ал. 3 дава един добър ред за отговорни ръководители, които могат според демографската ситуация в страната, отчитайки погранични райони, планински райони, да направят ред къде да има стационарни пощенски станции. Не смятам, че ние трябва да отидем и да бъдем рупорите, да ограничим и да закрием пощенски станции. Ще дам аргументи, уважаеми членове на парламента, за да може да вземете информирано решение. Моят избирателен район, който е от десет общини, е с 246 населени места. В момента има десет станции, които са в общинските центрове, дори и повече – в отделните квартали в Смолян са три, и има 49 в селата. Само в Смолянска община, ако ще трябва да приложим този законопроект, ще видите как ще се приложи – 86 населени места, от които само две към днешна дата – това са селата Смилян и Момчиловци, са над хиляда жители. Търънският район, където има повече от 13 населени места – самото Търън е по-малко от 800, Широка лъка, която в момента е 507, Гела, Солища, Стикъл, отделните селца, в това число и Стойките, където е в допирателна до курорта „Пампорово“ и зимно време има много хора, и не само зимно време. Тоест в цялата тази локализация по Широколъшка по Широколъшка река ние няма да имаме и една станция, ако ще се приложи този законопроект. Това означава, че няма лекар, няма градски транспорт, няма аптека. В две трети от селата на община Смолян по незнайни причини кметът е съкратил кметските наместници – няма кметски наместник. В момента – да, мои колеги се изказваха, пощенската станция е единственото място на държавата и държавността. Има много възрастни хора, много възрастни хора, които са останали и си живеят там. И сега какво? Ще ги вземаме с дронове и ще ги караме до Смолян или до голямото селище?! Как те ще получат услугите, които в момента се предлагат? Затова категорично възразявам такъв текст да се приеме и моля народните представители да се огледат в избирателните си райони, които представляват. Нека оставим ал. 3, да остане. Нека пощенските служители, ръководството на Министерството да седнат и да мислят, тъй като чувам, че има много финансови проблеми, да мислят, да смятат и да направят предложение как това диференцирано да се случи, но сега ние като сложим рамките, нали знаете какво ще се случи?! В тези рамки ще започне подготовка на закриване на пощенски станции. Един път закрият ли се, няма отваряне. И тук искам да изкоментирам още един въпрос, тъй като го пропуснах. Вижте, лошо е финансовото състояние на Пощите, защото когато ние ги вкарваме в КЕВР, с регулатор да се съобразяват и с един куп изисквания, които – да, са изисквания, необходими да ги правят, частните пощи се явяват на търг, дават ниска цена, вземат всичко, което е за НАП, вземат всичко, което е за митници, вземат всичко на общините и след това отива държавната поща да бъде подизпълнител на частната поща. Ето, нека по такива теми да мислим и как можем да ги направим гъвкави – ин хаус възлагането е възможно, когато държавата възлага на държавата. Да направим един такъв дебат, а не ние да отиваме и да бъдем Народното събрание, което ще посегне на Пощите. Чувам, че ще има предложение и за удължаване на срока. Дадем ли удължаване на срока, даваме право да започне реформа, която ще бъде реформа, благодарение на нас. Аз не искам да участвам и Ви призовавам точки 1 и 2 да отпаднат. Благодаря. Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги, и съобщения тази тема я дискутирахме дълго време. Направихме съответните предложения за отпадане. Тогава те не бяха приети. Имаше и други предложения от колегите от БСП вътре в Комисията, които не бяха приети. В някаква степен имаше резон за това те да не бъдат приети. Създаваше се един императив, който допълнително щеше да утежни състоянието на „Български пощи“ АД, само че по това предложение, което изкоментирахме предварително и ще бъде направено в § 69 от Преходните и заключителните разпоредби, сме поработили сериозно и ще го направим. Идеята за това предложение е в

В момента с така зададения текст от 800 до 15 000, не става ясно какво се случва с населените места с до 800 жители, а такива са масовите. И там е най-голямата драма със закриването на пощенските станции.

това е друг въпрос. Дотогава ние оставяме най-уязвимите райони, каквито са отдалечените, слабо населените, по памет ще кажа, че от около три хиляди пощенски станции, половината са в тези малки населени места, и ако ще се случва на този етап преструктуриране, то да се случи на този конкурентен принцип. В големите населени места има някои от големите оператори, има и „Български пощи“ АД и при условие че има кой да обслужва населението, при условие че няма да липсва тази пощенска услуга, не е чак такава драма, но е драма там, където в малките населени места няма нищо друго, освен пощата. От друга страна, отпадайки или с друга промяна, която бяхме предложили, ние ще утежним наистина финансовото състояние на Български пощи, но по този начин – с отлагането, ние казваме, че в малките населени места няма да се закриват пощи. Те ще продължават да обслужват гражданите и според нас това е коректният текст, който се надявам да получи подкрепа. Той ще бъде направен, където му е систематичното място – в § 69. Благодаря Благодаря Ви, господин Летифов. Реплика? Имате думата, уважаема госпожо Янкова. Уважаеми господин Председател! Уважаеми господин Летифов, аз Ви разбирам, че Вие като председател на Транспортната комисия и като човек, който иска да има ред в държавата, мислите и за финансовото положение, финансовото състояние на Пощите, само че дайте да помислим и за финансовото състояние на хората, които представляваме. Аз пак казвам, че имам дълбоко притеснение. Да – в § 69 Вие ще предложите 2026 г. И днес в Пловдив има съвещание на Пощите в Южен централен район, за да мислят как да оптимизират структурата, дали ще съкращават или не. Но държавата трябва да си погледне народа с двете очи! Пак казвам, че живота на хората в тези населени места ние не бива да го правим по-скъп. Те са възрастни, те трудно се придвижват, те нямат транспорт, за да отидат до общинския център редовно, а и да отидат, той трябва да вземе и да плаща от пенсията. Той няма аптека, няма джипи, няма и банкомат и сега, когато и пенсията няма да може да си получи, или друга услуга няма да може да си получи, това е доста сложно.

И тези ще започнат предварително да отърсват системата, защото, видите ли, за 2026 г. ние трябва да се подготвим. Ако някой тук излезе, може би министърът, и даде гаранции, че няма да пипа пощенските клонове, аз бих подкрепила такъв текст. Да се извика министърът да дойде и да даде гаранции. В противен случай няма да подкрепим този текст и, колеги, разберете – това не е полезно. Благодаря.

Благодаря, уважаеми господин Председател. Уважаеми колеги, и към момента Български пощи могат да закрият колкото пожелаят пощенски станции, защото в Закона няма задължение за поддържане на пощенски станции спрямо броя на населението, но те не са го направили. Това, от една страна. От втора страна, задължението за извършване на универсалната пощенска услуга, това е задължение, това не е услуга, е вменено на Български пощи. Български пощи са задължени да извършват универсалната пощенска услуга, да доставят пенсии и така нататък, така че прав господин Летифов в това, което каза, че след 2026 г. на конкурентен принцип ще се определи новият оператор. Това може отново да е Български пощи, но към момента, отново искам да подчертая, че Български пощи са задължени да извършват универсалната пощенска услуга и към момента имат право да закриват пощенски станции, но те не са го направили, така че предполагам, че няма да го направят и за в бъдеще. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Иванов. Трета реплика – господин Свиленски. Благодаря, господин Председател! Уважаеми колеги! Уважаеми господин Летифов, правя Ви реплика. Аз разбирам Вашето предложение в следващите параграфи за отлагане на влизането на този параграф в действие, и то не малко – от 2026 г. Всички ние доколкото разбирам, сме обединени около това, че е грешно да бъдат вкарвани тези ограничения за населените места за съществуването на пощенски станции. И се връщам отново на законодателния процес. Колеги, трябва ли да приемаме норма, която да влезе в сила след осем години? Ако всички сме решили, че това нещо не е правилно сега, защо го приемаме и казваме, че то ще влезе в сила през 2026 г.? Колко закона приехме и колко закона променихме именно поради такива непредвидими и неправилно взети решения от нас самите или от колеги преди нас? След като всички сме убедени, че тези клонове са нужни, че те трябва да се развиват, защо трябва да им слагаме някаква граница 2026 г.? Прави са колегите, които казват, че който и да е ръководител на Български пощи няма да гледа перспективно на тези клонове, тъй като в 2026 г. трябва да приключат. Тук колеги казват – да, около милион български граждани пенсионери си получават пенсиите в тези клонове, тоест апелът ми към Вас е да не подкрепяме този параграф, за да не се налага след това да подкрепяме и параграф, който отлага Закона след осем години. Разбирам, че всички сме наясно, че това нещо е вредно за Български пощи, а защо досега Български пощи не са закривали клонове – да, те имат право и могат, но те искат подкрепата на нас, народните избраници. Те на своя глава няма да тръгнат да правят такива съкращения, ако не им е записано в закон, така че още веднъж Ви призовавам да не подкрепяме този текст, а 2026 г., когато изтече договорът, тогава колегите, които ще са в тази залата, да вземат правилното решение. Благодаря. Благодаря, господин Председател. Това, което каза госпожа Янкова, всъщност е така. В Комисията и господин Данчев зададе този въпрос на министъра, аз съм питал Министерството и министъра писмено и имам писмен отговор: имате ли намерение, нямате ли намерение и какво се случва оттам нататък. Имаме уверението на министъра, имаме и уверението след това, че този текст трябва да бъде по този начин от гледна точка на съществуването или поне така решава ръководството на „Български пощи“ АД. Предложенията, които тогава направихме, не се приеха. Остана текстът в Комисията, за да намерим обаче баланс и решение, което да бъде подкрепено, защото идеята не е просто да си правим пиара и говоренето, а идеята е в крайна сметка това да се случи и ние, малко или много, с този текст да гарантираме уязвимите места, а именно малките и отдалечени населени места, за които нямат грижа. големите градове по един или друг начин конкуренцията ще се справи и хората няма да бъдат лишени от доставяне на пощенска услуга, въпросът е какво правим в малките населени места. Не е без значение и това, че тук е намерен консенсусът да бъде подкрепен текстът и той да бъде приет – да, след шест-седем или осем години, но това е, първо, желанието за грижа за малките населени места и след това – достатъчно време, за да се намери решението и на проблемите вътре в Пощите, и на самия този текст, който ние в момента гледаме. Благодаря Благодаря Ви, уважаеми господин Летифов. Имате думата за изказване, уважаеми господин Шопов. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Наблюдавам тази тема от много години. Това е поредното издание. Тук е имало драматични мигове по повод на закриването на клонове на Български пощи. Стар мерак! Има още няколко подобни теми, вкарват се периодически. Пробва се температурата в обществото. И за да не са закрити досега клонове и отново да се поставя въпросът, това е благодарение на драматични битки и на голяма съпротива в обществото, включително и на хората от този бранш. Ние от „Атака“ сме партията, която последователно, от Четиридесето народно събрание воюваме за това да не се закриват клонове на Български пощи. Защо? Защото ние като борци за българската държавност считаме, че „Български пощи“ са учреждение, те са институция, част от държавността и тук въпросът е силно идеологически. В това отношение либерализмът иска разпарчатосването на тази система, съсипването, унищожаването на тази институция, както и на много други институции. И всичко това се прави под знамето и с добрите намерения: „Дайте да оптимизираме системата! направим икономии!“, с аргумента „Няма ефективност, губи се, не са печеливши!“, и така нататък. И днес чух подобни заклинания. Не, уважаеми колеги, тук не става въпрос дали са ефективни, дали печелят и каква е финансовата полза от тези малки клонове. Тук се касае до това, че в малките населени места това е социална услуга. Там Български пощи имат държавническо, символно значение и без тях, без Пощите животът на хората от малките населени места ще стане още по-труден. Колкото е труден, той ще стане

Това беше още по времето на Тройната коалиция, проблемът се постави. След осем години – далечна перспектива, целта е обаче да се пробие тук мисленето на хората, да бъдат обречени клоновете в малките места и оттук нататък да започнат да се готвят за закриване. Срокът лесно се променя – ще бъде пробутана една малка

много частни фирми, които работят успешно, печалбите са високи. Целта е да се съсипе държавното участие, тази ниша да бъде изцяло изчистена, опразнена – това е едното. Другото е, говорих за дълбоко идеологическите либерални виждания, защото наред с частните затвори, които се готвеха в един момент, това беше едно от нещата, които… Бих продължил този списък от няколко теми, теми, които все искаха закриване, ликвидиране, за да преминат в частни ръце. Другото, това са хубави имоти на много места в страната, които да бъдат лапнати, да бъдат глътнати от определени хора. Те са си ги разпределили, сигурен съм, и целта оттук нататък е по-бързо да бъдат прибрани, както това се случваше в много други системи и учреждения. Затова тук призовавам колегите от ГЕРБ не го правете! Вашият лидер има невероятно чувство за баланс, за онова, което хората искат и къде ще подразни обществото. Сигурен съм, че ще Ви дърпа ушите. Мога да Ви кажа, че той не е наясно. За този наглед дребен акт ще кажете: голяма работа. Не, това е много важен въпрос. Не го правете, колеги. Не правете това, което преди и НДСВ не направи,

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Малките населени места все повече ще обезлюдяват. Ние като парламентаристи и държавата като отговорна за съществуването и за нормалното функциониране на живота в малките населени места ще бъдем длъжни все повече да им обръщаме внимание. Ако гледаме само през призмата на икономическата логика, никога няма да намерим такава, която да ни накара да поддържаме икономически структури в тези населени места. Все повече социалната функция ще бъде тази, която ще бъде водеща. Все повече тези, които са избрали да живеят в тези населени места, които не са предпочели да се преместят, ще бъдат ощетявани. От тази гледна точка трябва да погледнем през очите на хората. Да видим как ние ще акцентираме, и държавата ще акцентира върху възможността те да бъдат обслужвани. Самите клонове са мястото, средството, инструментариумът, през който те да бъдат обслужвани и обгрижвани. Може би тази тема ще я обсъждаме и за необходимостта от медицински кадри и за други направления, касаещи малките населени места, така че призовавам много внимателно да подходим по този въпрос. Категорично да не отваряме вратичка, която да води до намаляване на възможностите намаляване на възможностите за нормално обслужване на тези хора. И ако ние зададем въпрос към всички тях: как биха приели това наше решение, което сега готвим,

Благодаря. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Ще бъда максимално кратък, но искам отново да повторя: задължението за извършване на универсална пощенска услуга включва: доставяне на печатни издания, доставяне на пенсии. Всичко останало, което е задължение на Български пощи, вменено чрез Закона за универсалната пощенска услуга, ще остане. Няма да се променят, няма да се закриват клонове. В момента правим едно предложение, което цели да се облече в закон част от наредбата. До момента, отново искам да кажа, Български пощи можеха да закрият всички клонове, които са под 800 човека, защото това нещо не беше записано в закон. Просто в момента го записваме в закон – това е смисълът, който целим с тази промяна. А това, което се чу тук – че ще се закриват клонове и така нататък, са несъстоятелни твърдения. Просто е някакъв популизъм, на който няма смисъл да се обръща внимание. В момента всички клонове, които са 2700, половината от тях могат да бъдат закрити, защото са в населени места под 800 човека. Защо Български пощи досега не са закрили тези клонове, уважаеми колеги? Защото си правят баланс и на база на този баланс те продължават да работят, така че моля Ви да подкрепим внесеното предложение от Министерския съвет и да продължим работата нататък. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, уважаеми господин Иванов. Реплики? Имате думата, госпожо Янкова. Аз искам да Ви поканя на събрание, да си уточним датата, в Широка лъка. Искам да Ви поканя, и ще поканим хората от Гела, Солища, Стикъл, Върбово, Заевите и Стойките, да се изправите и да кажете: „И досега можехме да Ви закрием пощата, обаче не сме Ви я закрили, но 2026 г. би могло, като друга универсална услуга.“ В момента ние представляваме българските граждани. Българските граждани и законите са за това – да регулираме отношенията и услугите, които те получават. Това не е популизъм и никой от нашата група не иска да направи популистко действие. Ние казваме, че има проблем и че не искаме този проблем да се доразвива, а Вие казвате: те и сега могат да ги закрият. Че как ще ги закрият?! Ние се намираме в парламента и представляваме интересите на гражданите. И когато говорим за техните социални тежести, категорично възразявам Вие да мислите, че това е популизъм. (Ръкопляскания от „БСП за България“.)

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Уважаеми колега, към Вас да се обърна, освен да се внася едно допълнително притеснение и да се дават възможности да вървят нещата към заличаване на този процес в малките населени места, в пощенските служби, твърдя убедено и като представител на Плевенски регион, че има хиляди души, особено възрастни хора, които са се обръщали към мен. Не само че не трябва да се затварят, а че има нужда и от спешни текущи ремонти на някои пощи. Да се изнесат на по-долни етажи, защото десетки възрастни хора катерят по няколко етажа. Покривите са в плачевно състояние. Почти навсякъде в тези малки населени места са на половин щат и трудно се намират по-активни и по-жизнеспособни хора, които да поемат тази дейност за едно населено място. да се гласува против това предложение. Не само да се гласува против, а да се търсят възможности да се облагородят тези пощенски служби, за да могат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

не можах наистина да разбера какво имахте предвид, като казахте, че трябва да се облече, или предложението, което сте направили, е всъщност едно обличане на подзаконов нормативен акт – наредбата в закон?! Това, господин Иванов, преведено на по-елементарен парламентарен език, вероятно означава имитиране на дейност. Прилича на нещо, което сякаш сте чули в някой сутрешен блок за някой проблем, решили сте, че с някакво предложение може да решите този проблем,

Благодаря, уважаеми господин Председател! Уважаема госпожо Янкова, през 2025 приключва задължението на Български пощи да извършват универсална пощенска услуга. Ще се избере нов оператор. Може отново да бъдат Български пощи, не се знае кой ще бъде, може да е частен оператор. Затова

поведението на част от народните представители, които тръбят пред медиите, че ще закриваме клонове. Не, няма да закриваме клонове. Мисля, че това нещо го обясних нееднократно. Към днешна дата всички клонове могат да бъдат закрити без никакъв проблем,

Благодаря, уважаеми господин Председател. Дами и господа народни представители! На практика с тази промяна в текста ние окончателно ще ликвидираме пощите, само че във времето – не днес и не сега.

Далекосъобщенията взеха всички сгради, съоръжения и всички финансови средства и активи. За Пощите останаха тук-таме къщичка или първият етаж от големите помещения. Дойдоха едни холандци да ги консултират и казаха: „Ами щом Ви стигат парите за половината от дейността, ще съкратите персонала наполовина.“ В резултат на което в цялата страната се оказа, че има хора, които работят на четири часа, но седят по цял работен ден, изпълняват социални функции. Да Ви напомня ли, че и боновите книжки бяха там, и земеделските пенсии бяха там, парично преводна дейност имаше, пощенски записи. Те упражняваха една голяма социална дейност в тези малки населени места. В големите е ясно, но в малките населени места?! Дълги години тези хора работеха на четири часа, получаваха абсолютно мизерни заплати. Мизерни заплати! И кой когато се сети, ходи и ги търси, от вкъщи ги докарва, за да отворят пощата, да работят. Обедняха до такава степен, че започнаха да живеят под наем в селата, да им дават тук стая от кметството, там една каса и решетка на прозореца. Тези хора и до момента са единствената връзка на на възрастното население със света. От 1992 г. започнахме ликвидирането на пощите, на път сме окончателно да ги ликвидираме. На практика това е социална дейност. Да помислим колко ще струва на държавата, но да я запазим до момента, в който не се е намерила алтернатива.

стария каталог на пощенските кодове и ще видите колко кода има, които вече не се използват, защото едно населено място ползва кодовете на няколко други, които вече са закрити. Тези хора мизерстват! Служителите в пощите мизерстват, и мизерстват от 1992 г. Който можа, избяга в далекосъобщенията, сега се опитваме да ликвидираме цялата тази система, защото може би някой оператор ще се яви и ще изпълнява някакви дейности, и те ще са: в петък колата ще дойде на обяд, елате да си вземете писмата от нея. моля Ви, помислете още веднъж дали трябва да изгорим един мост, или трябва да разрушим една къща, без да сме построили другата или без да имаме построен Категорично съм против и призовавам колегите, ако проявят здрав разум, да не подкрепят това предложение, защото все още е твърде ненавременно. Хората и сега изнемогват. Благодаря Ви. Благодаря. Има ли реплики? Не виждам. Изказване – господин Свиленски, имате думата. Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги народни представители! Стана горе-долу ясна задачата и ситуацията – през 2025 г. изтича договорът на Български пощи, и чакаме някой друг, а може и пак Български пощи да си подновят договора, само че не ми става ясно защо трябва да сложим ограничение на нашия, държавния оператор под 800 жители? Какъв е смисълът изобщо да поставяме ограничения за каквото и да било на нашите, държавните дружества? Не на частен, да не допуснем някакъв друг, да нарушим конкуренцията, а на нашия – българския държавен оператор, ние казваме да няма право. Нека да ги оставим да имат, ако искат и в населено място с един жител те, ако преценят. Затова мениджмънтът е професионален мениджмънт, той ще каже: имаме нужда от два клона, от три клона. Целта е друга и господин Иванов я каза: през 2025 г. изтича договорът и в 2026 г. да има друг оператор, а през това време Български пощи да ги няма, Български пощи да са излезли от населените места, да са съкратили служителите, да са затворили клоновете на втория етаж, или където може да са ги преместили – на третия, за да са на още по-неудобно място, и тогава всичко ще стане ясно. Но аз пак поставям въпроса: защо трябва в 2019 г. да да приемаме законодателство, което ще влезе в сила през 2026 г.? И тъй като виждам, че в залата има народни представители, които са склонни да не подкрепят такова предложение, призовавам колегите от ГЕРБ: ако имате нужда, десет минути, господин Председател, обмислете го на парламентарна група. Наистина тук става въпрос за държавническа позиция, а не за партийна. Както виждате, няма леви, няма десни, всички се обединяваме около това българската държава да я има в повече населени места.

различните народни събрания. Призовавам Ви да не намери и днес и да не бъдете Вие отговорните за съсипването на Български пощи или поне за създаването на условия за ликвидацията на това българско дружество. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, уважаеми господин Свиленски. Има ли реплики?

зачитам текста, който беше в ал. 3: „броят и разположението на точките за достъп до пощенската мрежа на пощенския оператор със задължение

По § 25 има предложение от народния представител Иван Вълков: „В § 25, с който се изменя чл. 34, се създава нова т. 3, както следва: „Създава се ал. 6: (6) Извършването на пощенски услуги и съпътстващите ги доставки на стоки, чиито условия са били договорени индивидуално, не представляват извършване на универсална пощенска услуга по този закон.“

ли изказвания? Няма. Господин Летифов, моля, изчетете следващите изречения.

наименование на лицензираното лице и единен идентификационен код съгласно Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел,

Комисията подкрепя текста на вносителя за § 38. Госпожо Председател, ако ми позволите една корекция – предлагаме в т. 8 досегашните точки от 9 до 17 да станат съответно точки от 10 до 18. Тази преномерация е направена вследствие на създаването на т. 7, където се създава нова т. 9. Всъщност тя се създава там, където е отменена т. 9. Не се налага тази преномерация и затова правя предложението т. 8 да отпадне. Благодаря Ви, господин Летифов. Има ли реплики към неговото изказване? Едва ли колегите разбраха какво преномерираме, но важното е предложението за отпадане на точка 8.

Има ли изказвания, уважаеми народни представители? Няма. Гласуваме редакцията по Доклада на Комисията за § 40. Гласували

Комисията за регулиране на съобщенията може да заличи пощенски оператор от регистъра по ал. 5 в следните случаи: 1. при смърт на пощенския оператор – едноличен търговец, ако в тримесечен срок някой от наследниците не е заявил, че ще продължи някой от наследниците не е заявил, че ще продължи да изпълнява неговата дейност; 2. при прекратяване на пощенския оператор – юридическо лице; 3. при подадено от пощенския оператор писмено искане до Комисията за регулиране на съобщенията; 4. ако с влязло в сила съдебно решение на пощенския оператор е забранено да осъществява дейността, за която е вписан в регистъра по ал. 5; 5. ако търговецът бъде заличен от търговския регистър; 6. ако за предходните три календарни години пощенският оператор не е предоставял на комисията информацията по чл. 15, ал. 1, т. 9; 7. ако е налице някое от обстоятелствата по т. 1 – 6 по отношение на чуждестранно лице, което има право да осъществява дейност по предоставяне на пощенски услуги на територията на Република България; 8. в други случаи, предвидени в закона.“

Предложение от Станислав Иванов и група народни представители по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.

или предостави невярна, непълна или неточна информация, се налага имуществена санкция от 200 до 1000 лв. (2) За нарушение на чл. 4, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 2018/644

от Регламент (ЕС) № 2018/644 или предостави невярна, непълна, неточна или не в срок информация, се налага имуществена санкция от 500 до 2500 лв.

или я предостави извън срока, определен с искането, се налага имуществена санкция от 500 до 2500 лв. (5) На пощенски оператор, който при поискване от Комисията за регулиране на съобщенията не предостави информация по чл. 4, параграф 7 от Регламент

На пощенски оператор, който при поискване от Комисията за регулиране на съобщенията не предостави относими допълнителни данни, необходими за извършване на оценка на трансграничните тарифи по чл. 6, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 2018/644,

„Допълнителна разпоредба“. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението. Комисията подкрепя текста на вносителя за § 64, който става § 65.

ДЖАФЕР: Има ли изказвания по наименованието на подразделението? Няма. Гласуваме текста на вносителя за наименованието на подразделението. Гласували

Имате изказване? Отменете гласуването.

субсидиите трябва да бъдат изплатени в следващите 5 години. Въпросът ми е следният: 40 милиона са нужни на Български пощи. Това стана ясно от преждеговорившите, както за състоянието на пощенските клонове и за ниските заплати. При такова състояние на Български пощи, редно ли е да отлагаме плащанията през следващите 5 години? Сумата не е нито толкова голяма, нито смятаме, че е непостижима за бюджета, в който има над 2 млрд. 400 млн. лв. излишък. Ако искаме да нормализираме работата на Български пощи, смятам, че този текст е

Няма. Има ли други изказвания? Господин Иванов, заповядайте. Благодаря. Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Предлагам да остане текстът по вносител за 5 години със следните аргументи. От една страна, в бюджетната прогноза за следващите 3 години е заложено изплащането на тези суми. Тъй като това е бюджетен въпрос, ние нямаме право с този закон да променяме Закона за бюджета. От втора страна, което също е важно, в момента Български пощи получават със закъснение които компенсират задължението за извършване на универсалната пощенска услуга. От тази година Български пощи ще получават авансово – не със закъснение, а авансово – сумите, които се дължат за извършването на универсалната пощенска услуга. Демек те ще си получават парите в началото на годината със Закона за държавния бюджет. Затова предлагам промяната, която правим – за 5 години, да остане и да не утежняваме допълнително държавния бюджет. Благодаря Благодаря Ви, господин Иванов. Има ли реплики? Заповядайте за реплика, господин Кирилов. Уважаеми господин Иванов, репликата ми е следната. Наистина не може само с отпадането на този параграф да решим проблема. Утре гледаме актуализацията на бюджета.

които да бъдат дадени за Български пощи, а те са в размер на 40 милиона, значи дружеството въобще не Ви е приоритет. А както разбрахме, до 2025 г. не се знае дали ще има и договор с държавата. Благодаря Ви.

Има ли втора реплика? Заповядайте, господин Търновалийски. Уважаеми господин Иванов, точно защото бюджетната процедура и бюджетната прогноза е 3-годишна, няма как срокът тук да бъде 5-годишен. Защото бюджетната прогноза е 3-годишна. Средносрочната бюджетна прогноза включва следващите три години. Така че това, което каза колегата – срокът е дълъг, да, може би Български пощи – не може би, а е сигурно, че те очакват средствата колкото се може по-бързо, за да се стабилизират. Ако целта не е да се докарат – те вече са докарани до едно състояние, но до още по-лошо, то бюджетът трябва възможно бързо да даде тези средства, които Български пощи е изхарчило. Тук аз правя предложение за редакционна промяна – „5 години“ да се замени с „3 години“. Благодаря. Има ли трета реплика? Няма. Господин Иванов, заповядайте – имате думата за дуплика. Благодаря. Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! На първата реплика искам да отговоря, че, първо, това не са редакционни промени, които трябва да се извършват в зала единствено и само, а са промени по същество. Това, от една страна. От втора страна, уважаеми колега, Вие със Закона за държавния бюджет сте внесли промени за 3 милиарда. ако приемем и това, не знам докъде ще издържи държавният бюджет. На втората реплика. Уважаеми колега, точно така – Български пощи до момента не са получавали средства. По тази причина ние правим промяна да получават вече дължимите им суми за годината. Защото това нещо считаме, че е правилно, поради причината, че когато се забавяха, имаше задължение за за плащане дори до две години назад. Поради тази причина, за да не се случва вече това, задължаваме със закон авансово да се превеждат сумите, които се дължат на Български пощи. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря, господин Иванов. Има ли други изказвания? Заповядайте, господин Свиленски – имате думата. Благодаря, госпожо Председател. Уважаеми колеги, за какво става въпрос? Държавата е задлъжняла към момента на Български пощи за 2 години или с 40 млн. лв. и в проекта на вносителите се предлага тези задължения да бъдат разсрочени за 5 години. Нали разбираме, че Български пощи си е свършила задълженията по договора за тази услуга? Те с какво да платят съответните разходи? И тях ли трябва да ги разсрочат следващите 5 години? Нали разбирате, че е несериозно? Освен това в Транспортна комисия в минали години нееднократно и предишният министър нееднократно са поемали тези задължения да бъдат изчистени до края на миналата година. Говорим за 2017 г. и за 2018 г. След това от 2019 г. обещанията бяха да се плаща ритмично, както си трябва и както е нормално за всяка една фирма, за всяко едно дружество. Още повече, пак казвам, когато става въпрос за българското държавно дружество „Български пощи“.

Плаща им се авансово за дейността, която трябва да извършват. Нормално е, няма как да свършиш дейност без пари. Искаме да я извършват. СТАНИСЛАВ

всички български граждани. Така че подкрепям предложението цифрата „5“ да се замени с „3“ – ако може да се вкара някъде, не знам доколко вече е възможно, тъй като сме на второ четене в залата. Да бъде „и на равни вноски“ – това би било още по-добре, за да гарантира на Български пощи съществуването и спокойното развитие на това дружество. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Господин Свиленски, Вие и сам знаете, че няма къде да бъде поставена и следващата Ви така наречена редакционна поправка. Благодаря Ви. Има ли реплики към неговото изказване? Няма. Има ли други изказвания? Няма. Уважаеми колеги, ще подложа на гласуване предложението на господин Търновалийски за промяна на „5“ бюджетни години с „3“ бюджетни години. подложа на гласуване предложението за отпадане, защото по същество такова нямаше – беше изразено становище, че би било добре текстът да го няма. Гласуваме предложението на господин Търновалийски.

Гласуваме текста на вносителя за § 67.

Издадените до влизането в сила на този закон подзаконови нормативни актове запазват действието си, доколкото не му противоречат. (2) Подзаконовите нормативни актове по прилагането на закона се привеждат в съответствие с този закон в 6-месечен срок от влизането му в сила.“

Обявявам прекъсване на работата за 30 минути.